Моля народните представители да заемат местата си. Заседанието продължава.

Благодаря Ви, госпожо председател. Преди всичко ми позволете да направя процедурно предложение

„ДОКЛАД относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 002-01-36, внесен от Министерския съвет на 11 май 2010 г., приет на първо гласуване на 26 май 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за водите”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

По § 57 е постъпило предложение на народния представител Огнян Пейчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народния представител Фани Христова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

думите „без съдържащите се в тях води” се заличават. 2. В т. 5, думите „най-вътрешния пояс” се заменят с „пояс І”,

Гласуваме § 11 по предложение на комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 84, който става § 101, и предлага следната редакция:

и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 30 и предлага следната редакция: „§ 30. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) точка 1 се изменя така: „1. изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за: а) регулиране на оттока; б) линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи; в) хидрогеоложки проучвания във връзка с дейностите по буква „з”; г) защита от вредното въздействие на водите; д) хидротехнически пристанищни съоръжения; е) плаващи съоръжения в язовири; ж) водовземане от повърхностни или от подземни води; реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води – в случаите по чл. 118а, ал. б) точка 3 се изменя така: „3. заустване на отпадъчни води в повърхностни води за: а) проектиране на обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания; б) експлоатация на съществуващи обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания;” в) точка 9 се отменя; г) създава се т. поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.” 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Не се изисква разрешително за ползване на воден обект по ал. 1, т. 3 в случаите на: на: 1. заустване на битови отпадъчни води за обекти извън границите на населените места и селищните образувания при: а) максимално денонощно водно количество до 10 куб. м на денонощие и до 50 еквивалентни жители, и б) осигурено най-малко първично пречистване на отпадъчните води; 2. обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система; за тези обекти се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията.” 3. Създават се ал. 5 - 8:

а в останалите случаи реконструкцията и модернизацията на съоръженията се извършва след предварително писмено уведомяване на компетентния орган по реда на чл. 58. Разрешителните за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията за подземни води по ал. 1, т. 1, букви „ж” и „з” се издават в рамките на разрешително за водовземане, за отвеждане, за инжектиране или за реинжектиране чрез нови съоръжения. (7) Когато мястото на заустване на отпадъчни води изисква изграждането на съоръжения, които оказват въздействие върху водния обект, условията за неговото опазване при изграждане на съоръженията се определят в разрешителното по ал. 1, т. 3. т. 3. (8) Разрешително за заустване на отпадъчни води по ал. 1, т. 3, буква „а” се изисква и в случаите на проектиране на разширение или изменение на съществуващи обекти, което е свързано с промяна на параметрите и мястото на разрешеното заустване.” Няма желаещи. Гласуваме § 19 по доклада на комисията.

ал. 3: „(2) Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по Закона за устройство на територията се издават за обекти, включително канализационни системи, чрез които се заустват отпадъчни води във водни обекти, само при наличието на издадени по реда на този закон: 1. разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения или разрешително за водовземане от повърхностни води за обекти в експлоатация, и 2. разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация. (3) Разпоредбата на ал. 2, т. 1 не се прилага за обекти, за които водоснабдяването се осъществява по договор с регистриран по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги оператор В и К.” 2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

Постъпило е предложение на народния представител Любен Татарски: „Параграф 20 се изменя така: „§ 20. В чл. 47 се правят следните изменения: 1. В ал. 4 думите „част от концесионното плащане, не по-малка от 30 на сто, определена” се заменят с „50 на сто от концесионното плащане, определено”. 2. В ал. 9 думите „експлоатационния ресурс на водовземното съоръжение” се заменят с „определения със заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището технически възможен дебит на водовземното съоръжение”. Комисията не подкрепя Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 21, и предлага следната редакция: „§ 21. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 се създава т. 4: „4. други цели, когато по реда на чл. 47б при извършване на хидрогеоложки проучвания попътно е разкрита минерална вода.” 2. В ал. 9 думите „експлоатационния ресурс на водовземното съоръжение” се заменят с „определения със заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището технически възможен дебит на водовземното съоръжение”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Не. Гласуваме преди това предложението на народния представител Любен Татарски, което комисията не подкрепя.

„§ 23. Създава се чл. 47в: „Чл. 47в. (1) Лицата, които въз основа на издадено разрешително по реда на този закон са възложили и изпълнили за своя сметка хидрогеоложки проучвания и/или изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане и/или оценка на ресурсите и дебитите на водовземните съоръжения за определено находище на минерална вода: 1. имат предимство при предоставяне на право на водовземане или на ползване на воден обект 4, 5, 6, 7 и 8 по реда на този закон или получават по право концесия за добив на минерална вода по реда на Закона за концесиите; 2. не дължат такса за водовземане или концесионно възнаграждение за първите шест месеца от срока на действие на разрешителното или концесията. (2) При При предоставяне на правата по ал. 1, т. 1 се отчитат потребностите на съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, определени по реда на чл. 151, ал. 2, т. 1, буква „е” и на общото водовземане за пиене и водоналиване.”

а) в текста преди т. 1, след думата „Водоползвателите” се поставя тире, добавя се „титуляри на разрешителни” и се поставя запетая;

в т. 3 думата „разрешителното” се заменя с „разрешителните”; г) точка 5 се изменя така: „5. предприемат действия за определяне на санитарно-охранителните зони

изпълняват определените мерки в границите на санитарно-охранителните зони съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 и заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона, и поддържат крайбрежните заливаеми ивици на реките или принадлежащите земи на язовирите, разположени в границите на зоната, в съответствие с нормативните изисквания;”

е) създават се т. 11, 12 и 13: „11. изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда; в срок до 31 март на следващата отчетна година предоставят на директора на съответната басейнова дирекция, а в случаите на издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни; в случаите на издадено разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда докладът се представя като част от доклада по чл. 125, ал. 1, т. 5 от същия закон; 13. изпълняват в срок дадените предписания от контролиращ орган.” 2. В ал. 2: а) в текста преди т. 1, след думата „Водоползвателите” се добавя „независимо дали са или не са титуляри на разрешителни” и се поставя запетая; б) в т. 2 след думите „чл. 135” се добавя „ал. 1”.

Водоползвателите, които не са титуляри на разрешителни и са ВиК оператори по смисъла на чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, пречистват и заустват отпадъчни води в повърхностни водни обекти в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за съответната канализационна система.” Има ли желаещи за изказвания? Подлагам на гласуване § 98 в редакцията на комисията.

В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава: 1. на юридически лица и на еднолични търговци; 2. на физически лица само когато искането е за: а) задоволяване на собствени потребности в случаите по чл. 44, ал. 6; б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. в) минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини; г) земеделски цели от регистриран земеделски производител.” 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Разрешителното за водовземане по чл. 44 и разрешителното за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46 се издават при условията и по реда на този закон и на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а и 13.” 3. Създават се ал. 7, 8 и 9: „(7) Разрешително за водовземане от подземни води по чл. 44 и разрешително за ползване на подземен воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 5, 6 и 7 се издават за водовземане или за ползване на подземен воден обект: 1. чрез нови съоръжения; 2. чрез съществуващи съоръжения. (8) случаите по ал. 7, т. 1 се издава едно общо разрешително, съдържащо и условията за изграждане на съоръженията. (9) Правата за водовземане или ползване на воден обект по разрешителното, издадено по реда на ал. 8 могат да се ползват след: 1. приемане на изградените съоръжения, предназначени за водовземане по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 и въз основа на документите за приемане на съоръженията; 2. изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане или ползване, което се извършва служебно от директора на басейнова дирекция, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.”

Параграф 31. Постъпило е предложение на народния представител Огнян Пейчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, който става § 33 и предлага следната редакция: „§ 33. Член 52 се изменя така: „Чл. 52. (1) Разрешителното се издава от: 1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за: водовземане от язовирите по приложение № 1; б) прехвърляне на води между различни райони за басейново управление; в) ползване на воден обект: обект: аа) язовирите по приложение № 1, включително за заустване на отпадъчни води; бб) отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2; вв) инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти; г) целите на отбраната и националната сигурност; 2. изпълнителният директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав – за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав; кмета на общината след решение на общинския съвет: а) за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; б) за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3. 4. директора на басейновата дирекция – във всички останали случаи на водовземане и на ползване на водни обекти. (2) Разрешителни за ползване на водни обекти части от река Дунав, вътрешните морски води или териториалното море, се издават от директора на съответната басейнова дирекция след съгласие на министъра на отбраната и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. (3) Разрешително за водовземане от находищата на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините, се издава от кмета на общината след съгласуване с директора на съответната басейнова дирекция по отношение на параметрите на водовземането. Съгласуването се извършва преди подготовката на съобщението за откриване на процедурата за издаване на разрешителното. (4) Копие от разрешителните по ал. 1, т. 3 се изпраща на директора на съответната басейнова дирекция.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Няма. Гласуваме § 31 по доклада на комисията.

а) в т. 7 след думите „воден обект” се добавя „и водно тяло”; б) точка 8 се изменя така: „8. места на използването, потребление и заустване, включително надморска височина и координати на съоръженията или площта за използване;”.

3. В ал. 3 т. 4 се отменя. 4. Алинеи 4 и 5 се изменят така: „(4) Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по чл. 46, ал. 1, освен реквизитите по ал. 1 съдържа и: 1. данни за обекта, формиращ отпадъчните води, за канализационната система, за собственика и ползвателя му; 2. данни от разрешителното за водовземане или от договора за предоставена водна услуга; 3. индивидуални емисионни ограничения на всички характерни показатели на отпадъчните води по потоци и места на заустване; 4. срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения; 5. количества на заустваните отпадъчни води – максимално часови, средноденонощни и годишни. (5) Условията, при които се издават разрешителните, се определят с наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а и 2

Параграф 28. Постъпило е предложение на народния представител Фани Христова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 29 и предлага следната редакция:

3 и 4: „(3) Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за срока на прилагане на действащия в момента на издаване на разрешителното план за управление на речния басейн и се преразглеждат ежегодно, във връзка с оценката на съотношението на годишния обем за изземване и годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка. (4) Разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а” се издават за срок до въвеждането в експлоатация на обекта/канализационната система.”

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 31 и предлага следната редакция: „§ 31. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1, думите „ако собственикът или ползвателят на недвижим имот има намерение да извърши следните дейности” се заменят със „за извършване на следните дейности:”; б) създават се т. 3, 4, 5 и 6: „3. въздушно преминаване на съоръжения; 4. поддържане проводимостта на некоригирани речни легла извън границите на населените места с цел почистване от храсти, дървесна растителност, битови и строителни отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на реката и когато не попада в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитания и биологични видове; изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води съгласно одобрената от компетентния орган програма за мониторинг. 6. хидрогеоложки проучвания, извън посочените в чл. 46, ал. 1, т. 1, буква 2. Алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) В случаите по ал. 1 кандидатът представя справка за планираните от него дейности, която включва: 1. местоположение; 2. обем и характер на дейността; 3. мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; 4. срок за изпълнение на дейността. (3) Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на ал. 1, той уведомява собственика в рамките на срока по ал. 1 за необходимостта от издаване на разрешително.” 3. Създава се ал. 4: „(4) Директорът на басейновата дирекция в рамките на срока по ал.1 може да предписва условия и/или ограничения, при които да се осъществява дейността, във връзка с изпълнение на изискванията за опазване на водите, регламентирани с наредбите, методиките и ръководствата по чл.135.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

59. (1) Разрешителното се издава на основата на: 1. документите по чл. 60, и 2. официални и актуални данни от метеорологични, хидроложки, хидрогеоложки, хидрохимични и други инженерни проучвания. (2) Когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, същият се подготвя от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.”

2. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес –при наличие на такъв; 3. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по чл. 56, ал. 1, т. т. 4; 4. параметрите на исканото използване; 5. номера на решението на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 1. заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното; 2. актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган; 3. документ, документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване” – когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;

прединвестиционно проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, съдържащи хидроложка част и водностопански изследвания, доказващи наличието на исканото водно количество във водния обект или доказващи необходимостта от прехвърляне на води когато искането е за прехвърляне на води между речни басейни, или проект за завиряване - когато искането е за завиряване на новоизградени водни обекти; 2. обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2; 2; 3. проект за санитарно-охранителна зона - когато искането е за питейно-битово водоснабдяване; 4. документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени; 5. съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати; 6. сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда при използване на енергията на водата. (4) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с изключение на заустването на отпадъчни води, към заявлението се прилагат и: 1. за изграждане на нови системи и съоръжения - инвестиционен проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията; 2. за изземване на наносни отложения от река Дунав: а) схема на заявения участък, посочваща местоположението на участъка с географски координати на границите на участъка; б) предпроектни проучвания, доказващи, че няма да има негативни влияния върху корабоплавателния път, бреговете, островите и хидротехническите съоръжения; 3. за изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата - технически проект за изземването; 4. за изземване на наносни отложения от леглата на некоригираните вътрешни реки: а) технически проект за изземването; б) сравнителна оценка на ползите от дейността и на вредите за околната среда; а) проект за дейността; зоните за рибовъдство в големи язовири - когато язовирът не е зониран; в) становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от Изпълнителна агенция „Морска администрация” – когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав; г) одобрен от общинския експертен технически съвет проект за промяна на предназначението на малкия язовир, в съответствие с правилника по чл. 141, ал. 3; 6. за плаващи съоръжения в язовири: а) проект за изграждане на съоръжението и за дейността му; б) документ за регистрация и годност на плавателното съоръжение от Изпълнителна агенция „Морска администрация”; в) предварителен договор за транспортиране на отпадъчните води и битовите отпадъци или проект за пречистване на отпадъчните води - в случаите, когато такива се формират от извършваната дейност на плавателното съоръжение; г) договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите съоръжения. (5) Когато чрез изгражданите съоръжения или чрез изземването на наносни отложения се изменят физичните характеристики на повърхностно водно тяло към заявлението по ал. 1 се прилагат и обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, 156е, ал. 2. (6) Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, към заявлението се прилагат и: 1. документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията за водовземане; 2. нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони – при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване; 3. обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2. ал. 2. (7) Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, към заявлението се прилагат и: 1. документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода; 2. проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми и обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2. ал. 2. (8) Когато искането е за издаване на разрешително за хидрогеоложки проучвания към заявлението се прилагат и: 1. документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, в които ще се извърши проучването; 2. проект за хидрогеоложки проучвания. (9) Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, към заявлението се прилагат: 1. доклад за резултатите от хидрогеоложко проучване; 2. технологична обосновка за реинжектиране, инжектиране, отвеждане или изкуствено подхранване, включително обосновка за реинжектираните, инжектираните или отвежданите обеми.

т. 13. (11) Изискванията към документите за издаване на разрешителни се определят с наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13. 2 и 13. (12) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен носител.”

Параграф 46 - постъпило е предложение на народния представител Фани Христова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 49, и предлага следната редакция: „§ 49. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Заявлението за издаване на разрешително се подава до компетентния орган по чл. 52, ал. 1. (2) Органът по ал. 1 в 20-дневен срок: 1. проверява дали: а) заявлението съдържа изискващите се информация и приложения, съгласно обявения образец; б) съдържанието на приложените документи по чл. 60 отговаря на изискванията на този закон;

се установи, че искането не съответства на изискванията на чл. 62, ал. 1 и са налице условията по чл. 68, органът по чл. 52, ал. 1 издава решение с мотивиран отказ за издаването на разрешително. В този случай, ако несъответствията в приложените документи по чл. 60 не влияят върху преценката по чл. 62, органът издава решението за отказ, без да изисква отстраняване на несъответствията по ал. 3”.”

Моля народните представители да влязат в залата – има гласуване!

Съобщението по ал. 1 се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които при преценката по чл. 62 е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното разрешеното използване, както и на собствениците на съоръженията, когато искането е за използване на комплексните и значимите язовири по Приложение № 1.

Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 36 и 37, които стават съответно параграфи 38 и 39. Изказвания няма. Подлагам на гласуване текстовете по вносител за параграфи 38 и 39 по доклада на комисията.

в текста преди буква „а”, думите „изграждане на водовземно съоръжение за подземни води за” се заменят с „водовземане от подземни води:”;

3. Създава се нова т. 6: „6. искането е за водовземане за питейно-битово водоснабдяване от: а) повърхностни води, за които не е предвидено пречистване на водата в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, б) подземни води, които са с трайни отклонения по химичните показатели от изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 и не са предвидени мерки за осигуряване на съответствие с изискванията на наредбата.” 4. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8. 5. Създава се т. 9: „9. не са проведени процедурите не са проведени процедурите по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие”.” Подлагам на гласуване текста на § 49 по доклада на комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 89, от 39 до 45 включително, които стават съответно от 42 до 48 включително. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме ан блок параграфи от 42 до 48 включително по доклада на комисията, които се подкрепят.

„Действието на издаденото разрешително се прекратява при изтичането на срока му или по решение на органа по чл. 52, ал. 1 б) точка 2 се отменя; в) създават се т. 6 и 7: „6. настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръжение, правещи невъзможно използването му; 7. ежегодното преразглеждане на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, когато се установи, че годишният обем за изземване от предходната година е надвишил годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.” 2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така: „(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 лицата, придобили правата на собственост или ползване на недвижимия имот, съответно правоприемниците на лицата по т. 3, в срок до 3 месеца уведомяват писмено органа по чл. 52, ал. 1 дали желаят да се ползват от правата по издаденото разрешително. (3) Ако молителите отговарят на условията за издаване на разрешителното и е спазен срокът по ал. 2, органът по чл. 52, ал. 1 в 20-дневен срок прекратява разрешителното и преиздава разрешително на тяхно име. име. (4) Ако молителите не отговарят на условията за издаване на разрешителното, органът по чл. 52, ал. 1 отказва преиздаване на разрешителното на тяхно име. Когато лицата са се възползвали от правото за използване на водите в срока до получаване на решението, те заплащат дължимите за това такси по чл. 194.” 3. Създават се ал. 5, 6 и 7: 6 и 7: „(5) При неспазване на срока по ал. 2 разрешителното се смята за прекратено от датата на възникване на обстоятелствата по ал. 1 и се издава ново разрешително по общия ред. ред. (6) Лицата по ал. 2, които се възползват от правото за използване на водите преди издаване на разрешителното по ал. 5: 1. са в нарушение на чл. 44 или 46; 46; 2. дължат такса за реализираното използване на водите. (7) Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляра на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 194.”

Подлагам на гласуване § 2 по доклада на комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 76, 77, 78,

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 129, 130, 131, 132 и 133, които стават съответно

1. В ал. 3: а) в текста преди т. 1 след думата „подземни” се поставя запетая, добавя се „включително минерални” и се поставя запетая; б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително определените като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води”. 2. В ал. 4 след думите „чл. 135” се добавя „ал.

Гласуваме ан блок § 61 и § 62 по предложението на комисията.

Постъпило е предложение от народния представител Фани Христова и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 10, и предлага средната редакция:

1. при каскадно изграждане на деривационен и руслов тип водноелектрически централи; 2. когато средномногогодишното водно количество в реката е по-малко от 100,0 л/сек; 3. на по-малко от 500 м преди и след пункт за мониторинг на повърхностните води или изградени хидротехнически съоръжения; 4. когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитание и биологични видове; 5. когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а; 6. когато не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката.” (2) Ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се разрешава само на местата, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а. т. 1а. (3) Не се разрешава ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определените места по ал. 2, когато: 1. годишният обем за изземване надвишава годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка; 2. изземването създава опасност от прекъсване на изградените диги на реката или от нарушаване стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения. (4) Не се разрешава ползване на воден обект за изграждане на нови корекции, когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, освен: 1. корекции в населени места; 2. корекции, насочени към възстановяване на естествени местообитания и меандрирания на реката; 3. изграждане на дънни и хидравлични прагове, необходими за възстановяване на речното ниво в коригирани участъци; 4. корекции чрез драгиране и изграждане на съоръжения за осигуряване

Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов § 57а, който става § 64, и предлага следната редакция:

където наносните отложения са разположени след язовирни стени или бентове на 500 м надолу по течението на реката или до първия непресъхващ приток, когато той е на разстояние повече от 500 м от съоръжението; 2. на по-малко от 500 м преди и след: а) пункт за мониторинг на повърхностните води или пункт за мониторинг на количественото състояние на подземни води, разположен в близост до реката; б) изградени хидротехнически съоръжения; 3. където са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а; чл. 156а; 4. където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, с изключение на дейностите по поддръжка на съществуващите корекции на реки; на съществуващите корекции на реки; 5. на по-малко от 3 км преди и след пункт за мониторинг на водите на р. Дунав, освен в случаите при построяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и

2: „(2) Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се осъществява така, че да се предотврати влошаването на техните качества, както и с цел намаляване на нивото на прочистването на водите за постигане на изискванията на наредбата по чл.135, ал. 1, т. 3.” 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея навсякъде след думите

69. Член 122 се изменя така: „Чл. 122. Индивидуални емисионни ограничения могат да бъдат определени като по-строги от емисионните норми, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12, когато това е необходимо за: 1. постигане на целите за опазване на околната среда; 2. използване на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване, непредвидено в плана за управление на речния басейн;

Има ли желаещи за изказване? Няма. Гласуваме § 69 по номерацията и в редакция на комисията.

Лицата по ал. 1 поддържат и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени.”

е постъпило предложение на народния представител Фани Христова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 70, но предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове, съдържанието на § 70 да се раздели на отделни параграфи

ледоход или замръзване; 2. техногенни наводнения, които са причинени от други влияния – при повреда на хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария, или при предотвратяване на критични ситуации в хидротехническо съоръжение.”

и 8: „6. изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие; 7. мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление на риска от наводнения; 8. поддържане на условията за корабоплаване по река Дунав.”

и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени.”

и 7”; 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5 се финансират от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и включват: 1. почистване на речните легла от строителни и битови отпадъци; 2. премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета; 3. опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност; 4. премахване на незаконни постройки, огради, складирани материали и др. от границите на речните легла; 5.

Когато почистването на речните легла е в границите на урбанизирана територия: 1. кметът на общината назначава със заповед междуведомствена комисия, включваща представители на Гражданската защита, експерти-еколози и други технически лица; лица; 2. кметът на общината ежемесечно, със заповед, определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите по ал. 3, въз основа въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската администрация на състоянието на речните легла в границите на населените места; 3. междуведомствената комисия по т. 1: а) извършва оглед на участъците, определени по реда на т. 2; б) определя видовете работи за почистване и количествата им; в)

б) уведомява областния управител, ако с протокола по т. 3, буква „д” е установено, че е необходимо почистване на некоригирани участъци; в) възлага обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители, за изпълнение на програмата по т. 3, буква „д” по обособени по обособени позиции; в договорите за възлагане се определят и местата за извозване на отстранените отпадъци; за всяка обособена позиция се сключва договор за инвеститорски контрол; г) включва почистените участъци в програмата за стопанисване на общината. (5) Когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана територия, дейностите по ал. 4 се организират

със заповед възлага на кмета на общината дейностите по почистването на определените участъци. (6) Когато при огледа се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло освен дейностите по ал. 3 е необходимо и изземване на наносни отложения: 1. 1. в междуведомствената комисия по ал. 4 и 5 участва и представител на съответната басейнова дирекция; 2. обемът на наносните отложения, които трябва да бъдат иззети, и срокът за извършване на дейността се определят по експертна оценка от междуведомствената комисия; за иззетите наносни отложения лицето, извършило почистването, заплаща такса, определена с тарифата по чл. 194, ал. 6, която постъпва по сметка на съответната община; 4. кметът на общината превежда превежда събраните такси по т. 3 по сметката на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. (7) Отстраненият от речното легло дървен материал: 1. когато е годен за ползване, се предава безвъзмездно за разпореждане на кметовете, които го предоставят безвъзмездно за огрев на лица, включени в съответните социални програми; 2. когато е негоден за ползване, се раздробява механизирано и се извозва на определено депо за строителни или за битови отпадъци.”

става ал. 4. § 84. В чл. 146, ал. 1 думата „нови“ се заличава и накрая се добавя „и сервитута на хидротехническите съоръжения”.

всеки район на басейново управление съгласно чл. 152, ал. 1, включително българската част на река Дунав, се извършва предварителна оценка на риска от наводнения по методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6. Оценката по ал. 1 включва: 1. карти на районите за басейново управление на водите в подходящ мащаб, указващи топографията и предназначението на земята, включително границите на: речните басейни и подбасейни; б) крайбрежни райони – където съществуват такива; 2. описание на възникнали в миналото наводнения със значителни неблагоприятни последици върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност и за които може да се очаква да се повторят в бъдеще; 3. мащаба на наводненията, пътя им на разпространение и оценка на неблагоприятните последици от тях; 4. оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, като се отчитат, доколкото е възможно: а) топографията, разположението на водните течения и техните общи хидроложки и геоморфологични характеристики, включително ретензионните низини като естествени водозадържащи повърхности; б) ефективността на създадени от човека инфраструктури (системи и съоръжения) за защита от наводнения, разположението на населените места, районите на стопанска дейност и дългосрочното благоустройство; в)

е установено въз основа на оценка на риска, започната преди 22 декември 2010 г., че съществува или има вероятност за значителен потенциален риск от наводнения; преди 22 декември 2010 г. са издадени решения за съставяне на карти на районите под заплаха от наводнения, карти на районите с риск от наводнения и за разработване на планове за управление на риска от наводнения, които отговарят на изискванията на този закон. (2) Оценката Оценката по ал. 1, т. 1 се извършва от директора на съответната басейнова дирекция. (3) Решенията по ал. 1, т. 2 се издават от директора на съответната басейнова дирекция. Чл. 146в. За международните райони за управление на водите Република България осигурява обмен на актуална информация, необходима за предварителната оценка на риска от наводнения, чрез съответната басейнова дирекция за управление на водите. Чл. 146г. (1)

2. вероятност за значителен потенциален риск от наводнения. (2) Районите по ал. 1 се определят за всеки район за басейново управление или за част от район на международен

се извършва след предварителен обмен на информация между съответните държави. Чл. 146е. (1) Картите на райони под заплаха от наводнения обхващат зони, които могат да бъдат наводнени при: 1. 1. наводнения с малка вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития; 2. наводнения със средна вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 3. наводнения с висока вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, където е целесъобразно. (2) Върху картите за всеки от вероятностните периоди по ал. 1 се показват следните елементи: 1. 1. разпространение на наводнението; 2. дълбочина или ниво на водата; 3. когато е целесъобразно – скорост на течението или съответно водно количество. (3) За райони под заплаха от наводнения, предизвикани от подземни води, се съставят картите по ал. 1, т. 1. Чл. 146ж. Картите на районите с риск от наводнения показват неблагоприятните последици от наводнения за всеки от вероятностните периоди съгласно чл. 146е, ал. 1, изразени чрез следните показатели: 1. 1. приблизителен брой на евентуално засегнати жители; 2. вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 3. инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнение, и защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие, за които съществува възможност да бъдат засегнати; 4. други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3. Чл. 146з. (1) Картите по този раздел се съставят по методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6, актуализират се и се преразглеждат от директора на съответната басейнова дирекция. (2) Картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години едновременно с анализите

Съставянето на първите карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения и последващите им

съставят планове за управление на риска от наводнения на ниво район на басейново управление на водите за районите по чл. 146г, ал. 1, както и за районите по чл. 146б, ал. 1, При разработването на плановете по ал. 1 се използват информацията и данните за разработването на плановете за управление на речните басейни. Чл. 146к. (1) Първите планове за управление на риска от наводнения съдържат: 1. заключенията на предварителната оценка за риска от наводнения съгласно изискванията на Раздел І на тази глава под формата на обобщена карта на района за басейново управление, очертаваща районите, определени съгласно чл. 146б, ал. 1, които са предмет на този план за управление на риска от наводнения; 2. картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риска от наводнения, разработени съгласно Раздел ІІ, и заключенията, които могат да бъдат направени от тези карти; карти; 3. описание на целите на управлението на риска от наводнения, определени в съответствие с ал. 2, т. 1; 4. кратко представяне на мерките и техния приоритет, целящи постигане на целите на управлението на риска от наводнения, включително мерките, предприети в съответствие с ал. 2, т. 2, и мерките относно наводнения, изисквани и предприети съгласно други нормативни актове в областта на околната среда, свързани с: а) оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка на планове и програми; б) опазване на водите при големи промишлени аварии; в) плана за управление на речните басейни и постигането на целите за опазване на околната среда по чл. 156а. 156а. (2) Плановете за управление на риска от наводнения включват и: 1. цели за: а) намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност; б) намаляване на вероятността от наводнения;

описание на приоритетите и начина за наблюдение на напредъка по изпълнението на плана; 2. резюме на обществената информация и предприети мерки и/или действия за консултация; 3. списък на компетентните органи и, когато е целесъобразно, описание на процеса на съгласуване в който и да е международен район и на процеса на съгласуване с плана за управление на речния басейн. с плана за управление на речния басейн. Чл. 146м. (1) При разработване на плановете за управление на риска от наводнения се отчитат: оценката за разход/ползи; 2. обхватът и пътят на разпространение на наводненията; 3. районите, които имат потенциал да задържат води при наводнения като естествени заливни низини;

9. характеристиките на речния басейн или подбасейн съгласно плановете за управление на речните басейни. (2) Плановете за управление на риска от наводнения разглеждат всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточават върху: 1. предотвратяването на наводнението; 2. защитата от наводнение; 3. увеличаване на подготвеността за наводнение, включително прогнозите за наводнение; 4. изграждането на система за ранно предупреждение. (3) Плановете за управление на риска от наводнения могат също да включват насърчаване на практики за устойчиво земеползване, подобряване задържането на води, както и контролирано наводняване на определени райони в случай на наводнение. (4) Плановете за управление на риска от наводнения не могат да съдържат мерки, които по своя мащаб и влияние значително увеличават риска от наводнение за други държави нагоре или надолу по течението на реката – за международните речни басейни, освен ако тези мерки са съгласувани със съответната държава и са намерили общо решение в съответствие с чл. 146н. Чл. 146н. (1) За За всеки район за басейново управление или за част от международен район за басейново управление се съставя общ план за управление на риска от наводнения. (2) Когато планът за управление на риска от наводнения е за част от международен речен басейн, който попада изцяло на територията на Европейския съюз,

Когато планът за управление на риска от наводнения е за част от международен речен басейн, който не попада изцяло на територията на Европейския съюз, планът се съгласува със съответните държави, ако е възможно, в случаите, когато не се изготвя общ план за управление на риска от наводнения за целия международен речен басейн. Чл. 146о. (1) Плановете за управление на риска от наводнения се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години. (2) Актуализацията на плана съдържа: 1. промени или актуализации от публикуването на предходната версия на плана за управление на риска от наводнения, включително обобщение на преразглежданията, проведени в съответствие с този раздел; 2. оценка на напредъка по изпълнението на целите съгласно чл. 146к, ал. 2, т. 1; 3. описание и обяснение за всички мерки, предвидени в по-ранна версия на плана за управление на риска от наводнения, които са били планирани, но не са били предприети; 4. описание на всички допълнителни мерки от публикуването на предходната версия на плана за управление на риска от наводнения. (3) Първите планове за управление на риска от наводнения се разработват съгласувано с актуализацията на плановете за управление на речните басейни по чл. 159 в срока по § 138, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и се включват към тях.” Раздел V ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Чл. 146п. При разработването, извършването на прегледа и актуализирането на плановете за управление на риска от наводнение, както и на предварителната оценка, на решенията и оценката по чл. 146б и на картите по Раздел ІІ на тази глава се осигурява информация на обществеността за планираните мерки и достигнатите резултати от тяхното прилагане. Чл. 146р. (1) За всеки район на басейново управление се публикуват и обявяват на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища: 1. проект на предварителната оценка и/или оценката по чл. 146б; 2. проект на картите по Раздел ІІ на тази глава и предложенията за изменение и актуализация; 3. проект на план за управление на риска от наводнения, включително планираните мерки и очакваните резултати от тяхното изпълнение, както и постигнатите резултати и предложенията за изменение и актуализация на мерките и плана. плана. (2) Информацията се предоставя на обществеността, както следва: 1. по ал. 1, т. 1 - три и половина години преди началото на периода, за който се отнася планът за управление на риска от наводнения;

т. 3. (3) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страницата на съответната басейнова дирекция и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. водите. (4) Съобщението, че е обявена информацията по ал. 1, се публикува в два централни ежедневника и в електронните средства за масова информация. (5) При поискване се осигурява достъп до документите и информацията, използвани за разработването на съответните проекти по ал. 1. Чл. 146с.

т. 3. (2) Всяко лице в срока по ал. 1 може да се консултира със съответната басейнова дирекция относно документите по чл. 146р, ал. 1 и да представи писмено становище. (3) Становищата по ал. 2 са неразделна част от документацията към плановете за управление на риска от наводнение, както и на предварителната оценка, на решенията и оценката по чл. 146б, и на картите по Раздел ІІ на тази глава. Чл. 146т. (1) Разпоредбите на чл. 146р и 146с се прилагат и при преразглеждането и/или актуализирането на: 1. плановете за управление на риска от наводнение;

При преразглежданията и/или актуализирането съгласно ал. 1 се отчитат вероятните последици от промяната на климата върху опасността от наводнения.” Благодаря на госпожа Михайлова. Тъй като виждам, че господин Тошев има желание за изказване, 30 мин. почивка - до 14,30 ч., след което започваме с дебати по предложените текстове.